Prelazimo na Konačni prijedlog Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj,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 Hvala gospodine potpredsjedniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Vrbat Tanja. Izvolite kolegice. Drago mi je da predlagatelj nije obrazložio jer ja imam dosta obrazloženja u svojem izlaganju. Znači, ovim prijedlogom zakona koji je pred nama radi se o vrlo tehničkom jednom zakonu kojeg ne treba detaljnije možda i obrazlagati ali evo vrlo kratko ću pokušati o njemu. Naravno klub SDP-a u Hrvatskom saboru podržava ovaj prijedlog zakona i on je jedan od onih zakona s kojima se mi pripremamo za punopravno članstvo naše zemlje u Europskoj uniji koje je predviđeno za sredinu iduće godine. Ovaj prijedlog zakona utvrđuje strukturne instrumente Europske unije kojima će se Republika Hrvatska koristiti po pristupanju Europskoj uniji, utvrđuje same te strukturne, odnosno strateške dokumente Republike Hrvatske za korištenje strukturnih fondova i kohezijskog fonda i utvrđuje načelno tijela koja će činiti sustav upravljanja i kontrole korištenja strukturnih fondova i kohezijskog fonda Europske unije za financijsko razdoblje 2007., 2013. godine i određivanje njihovih funkcija i odgovornosti. Napominjem, ovaj zakon se odnosi samo za ovo navedeno razdoblje. U buduće ćemo morati donositi drugu regulativu. Time se želi dati zakonska snaga postupku i utvrditi strateški okvir za korištenje strukturnih fondova i kohezijskog fonda za navedeno razdoblje, te dati institucionalni okvir koji je potreban za učinkovitu pripremu, provedbu, nadzor, financijsko upravljanje i kontrolu projekata koji će se financirati sredstvima strukturnih i i kohezijskih fondova Europske unije u tom razdoblju. Klub SDP-a podržava ponavljam ovaj prijedlog zakona jer će on uvesti više reda i razjasniti sam postupak korištenja fondova. Za Republiku Hrvatsku rezerviran je iznos od 449,4 milijuna eura odobrenih već sredstava za preuzete obveze u okviru strukturnih fondova i kohezijskog fonda u 2013. godini, a upravo za korištenje tih sredstava potrebno je utvrditi ovaj institucionalni okvir odnosno odrediti potrebna tijela i njihove funkcije i odgovornosti u sustavu upravljanja strukturnim instrumentima. Potreba za ovom zakonskom institucionalizacijom postupka i ovim okvirom upravo je proizišla iz naših pregovora. Ona je predviđena u Poglavlju 22. gdje je jedan od mjerila za privremeno zatvaranje instrumenata bila upravo ova institucionalizacija uključujući i formalno imenovanje institucionalnih struktura navođenje svih operativnih programa koji definiraju prioritetna područja korištenja iz strukturnih fondova što uključuje i upravljačka tijela, tijela za ovjeravanje i revizijsko tijelo kao i po potrebi nekad i posrednička tijela u postupku. Dakle, ovaj predloženi zakonski strateški okvir tehničko je pitanje uređenja postupka i nadležnosti, te mi u klubu zastupnika i zastupnica SDP-a smatramo da je ovako kako je on predložen on adekvatan i prilagođen našim potrebama i novom ustroju državne uprave. Odnosi se samo na ovu kako sam već rekla određenu financijsku perspektivu a kasnije će biti potrebno donijeti nekakvu novu regulativu. Do sada je ovaj okvir bio predviđen tek odlukama i strateškim dokumentima, no sada je potrebno donijeti akt sa zakonskom snagom glede samog postupka. Ta odluka koju sam spomenula je iz 2010. godine. Ona je zastarjela i u pojedinim svojim dijelovima je postala neprovediva i to je jedan od razloga zašto pored obveze koju imamo treba donijeti ovaj zakonski akt. Zakon i s druge strane ovako kako je predložen dovoljno je i fleksibilan jer daje unutar sustava, on predviđa sustav na općenitoj razini i definira tek temeljne funkcije, a moguće je onda po svakom operativnom programu po potrebi i u provedbi odrediti drugim aktima točno koja tijela državne uprave će provoditi koji segment rada. Ovaj zakon potrebno je također donijeti u hitnom postupku kako bi on mogao pravovaljano ući u sustav i polučiti željene rezultate do kraja razdoblja očekivanog trajanja sustava, odnosno do 31. prosinca 2016. godine kada bi sve to što bi se isfinanciralo 2013. godine trebalo završiti u praksi inače bi sredstva trebalo vratiti u proračun Europske unije što svakako ne bi željeli. Kako je naše pristupanje EU predviđeno 1. srpnja iduće godine u klubu SDP-a smatramo da je hitno donošenje zakona potrebno za osiguranje pravnog temelja za uspostavu institucionalnog okvira za koji RH prije početka korištenja korištenja strukturnih instrumenata od Europske komisije mora dobiti i pozitivnu ocjenu usklađenosti tih tijela iz sustava upravljanja i kontrole. Pozitivnom ocjenom usklađenosti sustava dokazat ćemo sposobnost korištenja tih strukturnih instrumenata u skladu sa pravilima i bez dovođenja u pitanje financijski interesa kako EU, a tako i RH.

detaljnih pravila i uputa za postupanje, a na temelju čega će onda Europska komisija ocijeniti usklađenost našeg sustava. O dobivanju takve pozitivne ocjene ovisi isplata onih 449,4 milijuna eura namijenjenih RH koje sam već spomenula, no kasnije će sredstva koja će biti alocirana za Hrvatsku biti puno, puno značajnija i tu se želim osvrnuti na ono što dolazi nakon ovog razdoblja. Mi se već sada moramo početi pripremati vrlo ozbiljno za velik broj projekata, nadamo se velik broj projekata koji bi trebali biti isfinancirani u sljedećem razdoblju, financijskom razdoblju od 2014. do 2020. Potrebno je tako pravovremeno predvidjeti sredstva za predfinanciranje izrada projektnih dokumenata kako bi mogli što više novaca apsorbirati iz strukturnih i kohezijskih fondova u budućnosti vrlo skoroj. Predviđena su vrlo značajna sredstva i već prva iduća alokacija u kasnijem razdoblju nakon ovog financijskog u kojem jesmo bit će čak i 3 puta veća od cjelokupnih IPA programa. Želimo naglasiti potrebu za očuvanjem postojećih i stvaranje novih kadrova. Smatramo da je to jedan od većih problema s kojima ćemo se susresti i to nije direktno vezano za ovaj dosta tehnički zakon, ali se vezuje kao problem na njega. Moramo imati ljude koji će raditi i osmišljavati projekte. Oni će ulaskom naše zemlje u EU imati mogućnost odlaska iz zemlje. To su najbolji kadrovi koji će logikom stvari otići za boljim položajima i većim plaćama i apeliramo da se osmisli način da se ti naši najbolji kadrovi koji su cijeli ovaj sustav iznjedrili, jer sustav su ljudi, ti ljudi koji rade u našoj administraciji koji su kroz ove godine skupili brojna iskustva i znanja oni su nama vrlo dragocjeni i moramo ih na bilo kakav mogući način u okvirima mogućeg adekvatno i platiti i pokušati zadržati u sustavu. Iz nekih ovih programa o kojima se radi u ovom zakonu čak će se moći platiti ti kadrovi iz tih sredstava no to neće biti moguće za sve. Ja vjerujem da će Vlada razmotriti sve moguće mjere Ova Vlada ozbiljno je shvatila potrebu reguliranja apsorpcije sredstava iz fondova, pogotovo što se u nekim prethodnim razdobljima nije uvijek uspijevalo u potpunosti ili optimalno apsorbirati sredstva koja su nam bila na raspolaganju radi pomanjkanja ozbiljnih i dobro pripremljenih projekata. Nije se uspjelo apsorbirati sva sredstva koja smo mogli u određenom razdoblju povući. Ovaj prijedlog zakona koji je sada pred nama dio je te ozbiljnosti, on pokazuje taj ozbiljan pristup kao imenovanje posebnog ministarstva što se posebno i imenovanje posebnog potpredsjednika Vlade upravo za fondove što je također stavilo akcent na ozbiljnost i predanost ovoj temi. Temelj budućeg rada dio je te ozbiljnosti i ovaj zakon je temelj budućeg rada državne uprave po pitanju apsorpcije sredstava iz fondova stoga ga mi u klubu SDP-a, još jednom ću ponoviti, i iz tih razloga podržavamo. Hvala. Hvala i vama. U ime kluba HDZ-a zastupnica Martina Dalić. Izvolite kolegice. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, gospodine potpredsjedniče Vlade pa kao što je i istakla već prethodno kolegica Vrbat pravo RH na korištenje sredstava iz europskih fondova je svakako jedna od opipljivih posljedica članstva. I kao što je već rečeno znači u prvih 6 mjeseci članstva radi se o 450 milijuna eura koji su rezervirani za Hrvatsku u europskom proračunu, a od tih 450 milijuna eura 30% ili nekih 150 milijuna bit će isplaćeno RH kao predujam neposredno nakon što Europska komisija odobri opis sustava i da pozitivno revizorsko izvješće na organizaciju institucionalnih struktura i njihovu funkcionalnost. Stoga ovo što bi trebao regulirati ovaj zakon, dakle definiranje institucija, njihovih međusobnih veza i odnosa, osigurati njihovu djelotvornost u upravljanju fondovima je od presudnog značenja ne samo za uspješno korištenje fondova općenito nego i za povlačenje ovih 150 milijuna eura tijekom same 2013. Važan je taj predujam od 150 milijuna tijekom 2013. jer on je u suštini i bitan element kalkulacije da Hrvatska u prvih 6 mjeseci članstva osigura poziciju neto primatelja. Stoga uspostavljanje institucionalnih struktura je sigurno prevažan zadatak koji mora biti u potpunosti dovršen, dakle sve mora biti definirano, određeno, napisano, utvrđeni međusobni odnosi tko što radi i kako radi 6 mjeseci prije stupanja u članstvo. Kako bi se drugih 6 mjeseci iskoristilo za razgovore sa komisijom o kvaliteti toga sustava i ishodila njihova pozitivna ocjena neposredno nakon stupanja u članstvo. Dakle, vremenski horizont ustvari o kojem mi govorimo da se sav ovaj veliki posao obavi je sljedećih 6 mjeseci. Radi se dakle o iznimno važnom zadatku, radi se dakle o vremenu koje je relativno ograničeno, ali naravno funkcioniranje i izgradnja ovog sustava ne počinje od nule. Ona bi trebala uključiti i osloniti se na sve ono iskustvo i sve ono što je već dosada učinjeno u organizaciji institucija, ljudi, kadrova, znanja, pravila, znanja i iskustva koja su stečena u upravljanju u upravljanju pretpristupnim fondovima. A ta iskustva koja je Hrvatska stekla nisu malena. Zato što je u pitanjima upravljanjima pretpristupnim fondovima Hrvatska bila izložena zahtjevima i očekivanjima od strane komisije kojima nije bila izložena nitijedna država pristupnica prije toga. Uvijek su obrazloženja i objašnjenja zašto baš Hrvatska se u u pretpristupnom razdoblju suočava sa mnogo kompliciranijim pravilima i zahtjevima nego što je to bilo u slučaju petog kruga proširenja. Odgovor i obrazloženja bili su, stječu se iskustva za upravljanje strukturnim i kohezijskim fondom, to će vam iznimno koristiti u uspješnosti upravljanja strukturnim fondovima. Međutim, ovaj zakon koji se nalazi pred nama, njegov sadržaj, terminologija, pravna terminologija i odredbe i način na koji ovaj zakon propisuje te odredbe, odaju dojam kao da mi sada prvi puta se susrećemo sa pojmovima vezanim uz europska sredstva. Kao što ću detaljnije objasniti u svoj raspravi, sadržaj zakona baš ne odgovara njegovom imenu, u velikoj mjeri se zanemaruju brojni zakoni koji su dosada već usklađeni sa a koristi se zakon i terminima koji je u našem općem pravnom sustavu i proračunskom sustavu ne postoje. Stoga, nažalost moram reći da mi se čini i iz sadržaja ovog zakona na neki način reflektira, da se radi o prijevodu nečega što su učinili strani konzultanti, a što nije dovoljno dobro, niti provjereno, niti prilagođeno našoj stvarnosti. Npr. u članku 1. navodi se da se zakonom uređuje institucionalni okvir, ali u Zakonu o institucionalnom okviru nema niti jedne riječi. Nema riječi o tome koje su to institucije, koja su to ministarstva, koja su to tijela državne uprave i kakva je njihova uloga u upravljanju strukturnim instrumentima. Definiraju se teoretski koncepti, koordinacijsko tijelo, tijelo za reviziju, tijelo za ovjeravanje, upravljačka tijela. Pa mi ćemo za godinu dana biti članica. Ovi teoretski koncepti su europske i birokratske kovanice. Na državi članici je da im da sadržaj. U našoj stvarnosti postojećeg sustava, svi ti euro birokratski koncepti imaju sadržaj. I utvrditi institucionalnu strukturu znači definirati zadaće, prava i odgovornosti postojećih tijela državne uprave i ministarstava, u našem pravnom sustavu, a ne prepisivati iz europskih pravila opise europskih birokratskih kovanica. zašto je to potrebno, ministarstva su u našem sustavu jednaka. Međutim sustav upravljanja fondovima zahtjeva da neka ministarstva budu jednakija. To zato, ne da bi se unio razdor ili nered u pravni sustav države članice, nego zato što europski fondovi zahtijevaju odgovornosti. Zahtijevaju odgovornosti o točno određenih ministarstava i za izvršavanje tih odgovornosti im treba dati i prava. Međutim, toga u ovom zakonu nema, a to je ono što je pretpostavka i nužno polazište da ovaj sustav efikasno funkcionira. U sustavu pretpristupnih fondova malo je jednakije od svih ostalih ministarstava, Ministarstvo financija, ali ono u njemu snosi i najveću odgovornost. Ono što je ovaj zakon za sustav europskih fondova trebao dati, trebao je reći koje će sada ministarstvo biti malo jednakije, time snositi punu odgovornost, ali i pravo da organizira i uredi taj sustav, kako bi on mogao djelotvorno funkcionirati. Toga ovdje nema. U zakonu se piše da su ta koordinacijska tijela i revizijska tijela nacionalna tijela. Pa izraz nacionalno tijelo ne postoji ni u našim općim, ni u proračunskim propisima. A što znači, da u našem hrvatskom zakonu, da je nešto nacionalno tijelo? Pa ne odlučuje Sabor ni o Mađarskim, ni o Njemačkim tijelima. Ovo je upravo znak da se radi o neprovjerenom prijevodu konzultantskog prijedloga. Sukladno tome, iz samog zakona nije jasno, koja ministarstva trebaju u ovome sudjelovati, koja ostala tijela do državne uprave, koja od njih su na razini proračunskog korisnika, koja su dio javnog sektora, koja su izvan proračuna? Svega toga ima. Zakon ne uzima u obzir niti proračunske klasifikacije zadane zakonom o proračunu. Sve su to propisi usklađeni sa međunarodnim preporukama, standardima Nema smisla prepisivati definicije Europskih regulativa i ponašati se kao da u našem sustavu do sad ništa ne postoji. Sljedeće pitanje na koje mislim da je zakon u potpunosti promašio, je pitanje programiranja. Zakon kaže da je koordinacijsko tijelo nacionalno tijelo odgovorno za programiranje. Programiranje ili na hrvatskom jeziku rečeno planiranje, je u svijetu EU fondova ključni zadatak države članice. Ne sektora u nekom ministarstvu koji koordinira aktivnost između naše države i Europske unije, već je to zadaća države kao takve sa svim njezinim institucijama i sustavom strateškog planiranja. A zašto? Zato jer se radi o velikoj količini novca i više se s obzirom na veličinu toga novca ne smije i ne može nastaviti paralelizam između naših proračunskih projekata i projekata koji se financiranju iz Ta se dva procesa moraju stopiti, zbog to stapanja bila je uspješna Irska, zbog toga stapanja danas je uspješna Poljska. Jer sredstva koja ćemo dobivati iz europskih fondova biti će jedini i glavni investicijski i razvojni potencijal Hrvatske u sljedećem razdoblju. Nakon ovih 449 doći će 2,3 puta veća sredstva u 2014., 3,1 puta veća sredstava u 2015. Sve to zahtjeva kofinanciranje i upravo da bi se sve to zajedno uspješno iskoristilo. Nemoguć je paralelizam između planiranja europskih projekata i planiranja nacionalnog proračuna. Te se dvije funkcije moraju stopiti, a ovaj zakon to ne čini, jel on eksplicitno kaže da koordinacijsko tijelo koordinira pripremu i izmjene kriterija za odabir projekata u suradnji sa upravljačkim tijelom. Definira to kao usku funkciju, a ne kao općedržavni, općenacionalni proces identificiranja strateških prioriteta iz kojih se onda izvode konkretni iz kojih se onda izvode konkretni projekti. Stoga, ništa ovaj zakon ne govori o povezivanju resornih ministarstava, uloga Ministarstva financija nije niti spomenuta. Zakon jednostavno nadodaje sustav upravljanja europskim fondovima na postojeći proračunski proces i u dobroj mjeri ignorira sve napore koji su do sad učinjeni na stapanju našeg proračunskog procesa i zahtjeva za upravljanje europskim fondovima. Zakon propušta definirati bitno, ali zato nabraja pojedinačne funkcije, pojedinih tijela do razine najsitnijeg detalja. Određuje se tko će unositi podatke u MIS iliti menadžerski informacijski sustav i razmjenjivati ih s komisijom putem SCF2007. Pa što takva odredba radi u zakonu? Određuje se tko čuva dokumentaciju i evidenciju. Stoga međutim kada zakonom tako detaljno propišete popis i opis poslova onda umjesto brzog i fleksibilnog sustava dobijete nešto što je tromo i teško prilagodljivo, a nisam sigurna da je to bio cilj zakonodavca. Zatim prijedlog kaže da koordinacijsko tijelo donosi pravilnike o postupanju tijela u sustavu vezano za uspostavu, unapređenje, strateško planiranje i slično. Ne može neko koordinacijsko tijelo donositi pravilnike kada mi svi znamo da pravilnike donosi ili ministar ili Vlada. Pa da li je itko pročitao ovaj zakon? Isto tako kaže zakon da će koordinacijsko tijelo donijeti pravilnik vezan za uspostavu i unapređenje sustava. Pa to bi valjda trebao biti predmet zakona jer zakon se zove Zakon o uspostavi institucionalnog okvira. Pa kako će se temeljem ovog zakona donijeti pravilnik koji će definirati to isto? Mogla bih iz toga nizati brojne primjere koji pokazuju da su pisci ovoga zakona čini se malo pobrkali kruške i jabuke da baš ne vladaju niti osnovama funkcioniranja niti tijela javne uprave niti hrvatskog pravnog sustava što znači da su bili strani konzultanti koji su pomagali. Konzultanti mogu pomagati ali isto tako svi mi znamo da je kvaliteta njihovog rada dvojbena i da je treba provjeriti i to detaljno provjeriti. Čini se da ovdje te provjere nije bilo. Dodatno je zabrinjavajuće da se u zakonu nalazi terminologija koja u nas ne postoji. Članak 8. stavak 3. kaže: "Institucija u kojoj je tijelo za uvjeravanje" što bi trebalo biti Ministarstvo financija, "prenosi korisnicima javne doprinose sukladno zahtjevu za plaćanje". Ne postoji javni doprinos, postoji proračunska sredstva i sredstva sufinanciranja. Javni doprinos kao izraz ne postoji u našem proračunsko-financijskom okviru. Kaže se zatim da "upravljačko tijelo osigurava održavanje računovodstvenih šifri". Korisnici proračunski moraju osigurati vođenje proračunskih klasifikacija ne šifri, to je uređeno Zakonom u proračunu. To ne postoji. Ovo se ne može uklopiti u postojeći financijski okvir upravljanjem financijskim sredstvima u RH. Kaže "tijelo za uvjeravanje ovjerava izdatke", izdaci po našem zakonu znače izdaci za financijsku imovinu i otplate, a tijelo za uvjeravanje ovjerava rashode. Stoga postoji mnoštvo ovakvih neprikladnih izraza. I stoga moram pitati da li je ovaj zakon bio na mišljenju u Ministarstvu financija jer po zakonu Ministarstvo financija ne može dati suglasnost na zakon koji sadrži ovakve izraze. Jedna je od nelogičnosti ovoga zakona da postoji nešto što je suprotno rezultatima pregovora o poglavlju 33.-financijski nadzor i kontrola jer u ovom zakonu piše da će institucije u kojoj se obavljaju funkcije tijela za ovjeravanje izvještavati komisiju o nepravilnostima. Jedan od najvećih problema u poglavlju 33 je da komisija nije prihvaćala instituciju da je izvještava o nepravilnostima niti Ministarstvo financija, niti DORH, niti MUP. Željela je da postoji poseban odjel. I zbog toga je osnovan tzv. AFKOS osnovana je Samostalna služba za suzbijanje prevara i nepravilnosti. Ona je kontakt točka i nalazi se u Ministarstvu financija i ona je jedina može izvještavati o nepravilnostima. Osnovana je upravo da bi sada ovdje to radila. Dakle ne može u zakonu pisati da to radi institucija kada se to nije uspjelo dogovoriti u procesu pregovora. Piše također u zakonu da institucija u kojoj se obavljaju funkcije uvjeravanja što bi bilo Ministarstvo financija treba osigurati prilagodbu nacionalnog zakonodavstva u svrhu povezivanja i planiranja i korištenja javnih sredstava sa planiranjem i korištenjem sredstava. Mi smo zakonodavstvo uskladili. Zakon o proračunu je upravo zbog ovoga mijenjan, usklađivan i promijenjen u procesu pristupanja.

Lijepo bih zamolila Vladu gospodine potpredsjedniče sve što sam izrekla, izrekla sam u najboljoj namjeri onoga tko je u tome sustavu radio i vodio ga dugo vremena. Nisam sigurna da Vlada želi na ovakvom nejasnim zakonskim odredbama razvijati sustav. I zato smo se protivili hitnome postupku. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime kluba HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Prisutni nazočni ministre, poštovani suradnici, kolegice i kolege. U ovako rano poslijepodne za ovako važnu materiju kao što je ovaj zakonski prijedlog doduše po nepotrebnom hitnom postupku. Malo nas je, a ima i nastavak. Dakle, ovaj zakon sam odnosno zakonski prijedlog sam čitao pet puta još uvijek nisam dovoljno dobro shvatio o čemu se radi ili se pak radi o loše prepisanoj domaćoj zadaći kako reče kolegica Dalić stranih konzultanata gdje se u samom tekstu spominju da kažem i okviri i institucije i pojmovi koji do sada nisu bili u našem zakonodavstvu počevši počevši od zakona i ono što proizlazi iz Ministarstva financija pa i do drugih ministarstava i zaista pokušavam i nadam se da nisam quo premalen da bih shvatio ali i dalje ne mogu dovoljno dobro shvatiti. Ali shvatio sam vrlo dobro kada sam bio u Međuparlamentarna delegacija Francuska-Hrvatska pa je tada bila delegacija u kojoj je bio jedan član iz SDP-a nažalost trenutno nije ovdje a radi se o Luki Denoni. I bili smo u Marseju dakle Provansa je pokrajina i Azurna obala, Alpe jedna provincija koja ima 4.5 milijuna stanovnika i koja povlači najviše sredstava iz strukturnih i kohezijskih fondova u cijeloj Europi, upravo taj dio Francuske južni, jugoistočni. Posjetili smo agenciju koja se bavi pisanjem projekata, idejama kojim može povući sredstva iz strukturnih fondova EU. Vjerujte mi, a žao mi je što nema gospodina Luke ovdje da potvrdi da u toj agenciji radi sedam ljudi. Stotine milijuna ili milijarde eura oni povlače sredstava. Sedam ljudi od kojih nitko nije stariji od 35 godina. Ja samo to znam. Dakle ljudi imaju ideje, mladi, pametni, školovani, obrazovani, imaju ideju, viziju, strategiju i pišu projekte, jasno u suradnji sa projekt menadžerima, kod nas recimo dakle javna poduzeća, sa projekt menadžerima koji su uposleni u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Koliko mi imamo projekt menadžera koji će pisati projekte za koje možemo povući sredstva iz strukturnih i Kohezijskog fonda Znamo li taj podatak? Ne znamo, nema ih. Mi sad pravimo ovdje ovim zakonskim prijedlogom tzv. institucionalni okvir, okasnit ćemo. Pravimo institucionalni okvir kako kaže ovdje za korištenje strukturnih instrumenata i jasno potrebna tijela. Pa onda nabrajaju se tu potrebna tijela koja su koordinacijsko nacionalno tijelo, MIS tzv., pa onda tijelo za reviziju, pa tijelo za ovjeravanje, pa upravljačko tijelo, pa posredničko tijelo razine 1 i razine 2. Ajde sad neka mi netko objasni što je to posredničko tijelo razine 1 i razine 2. Možda, ne znam, ja vjerujte mi, možda će netko ovdje mi to rastumačiti ili ne znam ni ja tko. Ali sve u svemu, ajde zaokružimo 450 milijuna eura koji su predviđeni za Hrvatsku u drugoj polovici 2013., ako budu svi ratificirali, ako kažem svi ratificirali pristupni ugovor sa Hrvatskom, sve zemlje, svih 27, istovremeno će i Hrvatska jasno je preuzela obvezu uplatiti preko 600 milijuna eura u blagajnu te iste Europske unije. Razlika je 150 milijuna. 150 milijuna eura kaže se možemo odmah povući, oni su predviđeni odmah za nekakvu da kažem možda možda da ne kažem prosto rečeno, za pomoć Hrvatskoj da bi se odmah u početku snašla u svezi ulaska u EU. Ono što nismo učinili ni u pretpristupnim fondovima i s pretpristupnim fondovima, a to je da nismo povukli ili kako kaže moja kolegica Tanja Vrbat apsorbirali sve ono što je bilo moguće apsorbirati iz tih pretpristupnih fondova. A kako ćemo onda apsorbirati novac koji je na raspolaganju i predviđen na korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog fonda kada upravo ovaj segment o kojemu još uvijek nitko dovoljno ne brine jer je rečeno da Hrvatska mora šest mjeseci prije ulaska u EU imati upravo ovaj institucionalni okvir. Ali ja govorim o konkretnim ljudima, mladim, obrazovanim. Ne moraju oni ići nigdje u Europsku uniju, iako postoje natječaji evo i sad u 6. mjesecu za 150 naših mladih mladih ljudi koji mogu ići u Europsku uniju raditi, ali imaju oni posla i ovdje i mogu biti dobro plaćeni i nagrađeni ako će ih se postaviti, ako će ih se instalirati i staviti na mjesta projekt menadžera i to u HEP, u Hrvatske vode, u Hrvatske ceste, u Hrvatske autoceste, svuda. Jer ovdje i piše lijepo da u Republici Hrvatskoj se provodi sljedeći operativni programi, to su: Operativni program promet, Operativni program okoliš, pa Regionalna konkurentnost, razvoj ljudskih potencijala, pa onda Operativni programi za prekograničnu suradnju. Koliko imamo uopće županija koje nisu koje nisu granične? Vrlo malo. Ja ne znam koje uopće imaju, županije koje nisu granične, počevši od Bosne i Hercegovine pa dolje do Dubrovačko-neretvanske koja s Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom ovamo sa Vojvodinom slavonske naše županije, gore Mađarske, gotovo su sve u kontaktu. Prema tome, svi imaju šansu iz tih programa za prekograničnu suradnju povući sredstva koja su ovdje predviđena. Ne znam je Požeško-slavonska, Lucić se buni. A kako ćemo povući takva sredstava, pa moramo imati ljude, mlade ljude koji će te programe znati napisati, koji znaju, poznaju i jezik odlično, koji poznaju odlično Internet, koji su odličnog obrazovanja, visokog obrazovanja i koji imaju ideju. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje u Osijeku to već odavno radi i ima menadžer postavljene sve. Brodska gradska agencija razvojna ima 3-4 zaposlena. Premalo. U svakom dakle gradskoj tvrtki, u svakoj županijskoj tvrtki mora postojat projekt menadžer koji će skupa sa županijom, a onda prema državi pisati projekte i biti za to plaćen, dobro plaćen i ne mora ići u Europsku uniju zarađivat novac jer mi moramo novac povući u Hrvatsku. E sad ja moram priznat da mi je maglovit i nejasan, ministre nemojte mi zamjeriti, ovaj zakonski prijedlog, ja tako što kažu krstim, pomalo mi je kažem zaista maglovit i nejasan, ne govori ništa o tome, on govori o nekakvom institucionalnom okviru i o potrebnim tijelima za provođenje tog institucionalnog okvira o upravljaju tim fondom. Ali ono što je konkretno, što ćemo morat vrlo brzo raditi na tome, na uspostavljanju upravo ovakvih, ovakvih, da niču kao gljive poslije kiše projekt menadžeri, da bi povukli 450 milijuna eura o tom ništa ne piše, o tom nitko i ne brine, o tom nitko i ne piše, ne govori, o tome se ne radi, na tome se ne radi. što nam je, što moramo usvojit jer to je tako i dogovoreno s EU, institucionalni okviri i ostala potrebna tijela itd., to se mora postojati. Ali se bojim da ono što je glavna zadaća, a to je povlačenje sredstava iz pristupnih i strukturnih i kohezijskih fondova bojim se da će biti to, da ćemo ostati na istom nivou ili postotku kao što su povlačena sredstva iz predpristupnih fondova a to bi bilo žalosno. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo jedan ispravak, kolega Lucić. Izvolite. Evo slažem se sa kolegom Grubišićem, ali evo ja dolazim iz malog jednog grada, grada Pleternice i jednim dijelom ga ispravljam, a jednim dijelom je to i replika. Ne možete repliku, samo ispravite molim vas./… Pa dobro ispravljam ga, dakle da gradovi i općine, županije nisu povlačile dovoljno sredstava. Ispravljam ga i kažem mu da je grad Pleternica koji je teritorijalno mali grad povukao dosta sredstava upravo iz predpristupnih fondova. U samo prošloj godini od pet je dobio četiri projekta, dakle i to su velika sredstva. Mi čak ni nemamo mogućnosti da nam i dadu sada. To je nešto što bi govorio u drugoj raspravi rekao da i dobijemo sredstva Europske unije ne možemo sudjelovati jer ne možemo participirati sa onim 25%. Dakle, mi smo iskoristili maksimum od maksimuma što smo mogli. **Batinić, Sljedeći u ime kluba SDSS-a Milorad Pupovac. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Završili smo sa raspravom po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se javio kolega Davor Stier, izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Evo nakon završetka pregovora i potpisivanja Pristupnog sporazuma sa Europskom unijom jedan od prioriteta koji je pred nama doista jest razvoj učinkovitog institucionalnog okvira za korištenje fondova EU-a. I više puta je u ovom Domu rečeno, a to smo manje-više svi spominjali i tijekom rasprave uoči referenduma za EU, da o nama ovisi koliko ćemo koristi imati od ulaska u Uniju. Za prvih 6 mjeseci našeg članstva za Hrvatsku jest predviđeno oko 450 milijuna iz strukturnih i kohezijskog fonda. Još su tu ona direktna plaćanja za poljoprivredu. ako na vrijeme završimo proces ratifikacije, a ja vjerujem i nadam se da hoćemo ali o tome smo neki dan u ovoj sabornici raspravljali i upozorili da se taj proces ugrožava kada Vlada ide sa lošim prijedlozima zakona kao što je bio onaj pokušaj Zakona o policiji, o sprječavanju sukoba interesa ili onu raspravu koju smo imali a sutra će biti na glasovanju Zakon o HRT-u. No, osim što Vlada mora izbjegavati neke nove gafove i greške doista potrebno je donijeti Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata I tu se slažem sa konstatacijom predlagatelja da je potrebno okvir iz 2010. osuvremeniti, odnosno prilagoditi novih okolnostima uključujući i činjenicu da danas imamo drugi drugi zakon na Vladi s novim ministarstvima i odnosima među njima u smislu funkcija i odgovornosti. No, upravo u tome vidim i manjkavost ovog prijedloga što izbjegava odrediti koja su to ministarstva ili druga tijela državne uprave koja će upravljati tim fondovima EU, tim procesom. Dakle, mi danas imamo pred sobom prijedlog koji se može smatrati kao svojevrsni elaborat o tome kako izgraditi sustav. Ali sam prijedlog zakona ne definira taj sustav, ne razrađuje procese donošenja odluke s točno određenim nositeljima tih poslova. Naime, ne uspostavlja se institucionalni okvir time što ćemo se ovdje načelno evo dogovoriti kako nam je potrebno imati jedno koordinacijsko tijelo na nacionalnoj razini. Pravo je pitanje koje će biti to tijelo, koje ministarstvo ili državna agencija. Po ovom prijedlogu Hrvatski sabor o tome neće odlučivati već će to uredbom propisati Vlada u roku od 30 dana. Stoga ostaje otvoreno pitanje kakav će taj sustav doista izgledati. Pogledajmo na primjer slučaj Poljske koja je evo najuspješnija članica EU u povlačenju sredstava iz EU fondova. Oni su do 2005. imali teoretski dobro razrađen sustav, ali u praksi to nije najbolje funkcioniralo. I onda su to popravili 2006. s reformom sustava, pojednostavljenim procedurama donošenja odluka i pojačanom ulogom Ministarstva regionalnog razvoja s jakom političkom potporom predsjednika Vlade. U Sloveniji pak organiziran je Državni ured pri uredu premijera i na čelu su imali osobu koja je uživala povjerenje i premijera i šefa oporbe, tako da kada je došlo do promjene vlasti projekti su se uspješno nastavili. Dakle, pitanje koje si danas moramo postaviti jest imamo li mi u Hrvatskoj tu zrelost da izgradimo dobar i učinkovit institucionalni okvir koji će služiti interesima Hrvatske države ili ćemo biti taoci sukoba unutar vladajuće koalicije o tome tko će kontrolirati veći dio kolača koji predstavljaju fondovi Europske unije. I ovaj prijedlog zakona ne daje nam odgovor na to pitanje. Ono što iz koalicije curi u javnost na žalost nam ne daje ni razloge da vjerujemo Vladi. Jer kako će ova Vlada razvijati učinkoviti institucionalni okvir kada počiva očito na principu evo da na primjer prvi potpredsjednik Vlade nazove jednog pomoćnika ministra i poručuje mu fućkaš ti institucije i pravila, promijeni pravila i zaposli mog čovjeka po stranačkom ključu. Istodobno evo ministrica vanjskih poslova organizira summit u Dubrovniku s intencijom da našim susjedima u jugoistočnoj Europi pa i zemljama južnog mediterana prenosimo našu ekspertizu u izgradnji institucija. I odmah želim reći to je doista dobar potez naše vanjske politike. Ali kako ćemo biti vjerodostojni glede institucionalnih okvira kada u Banskim Dvorima imamo premijera i svog prvog potpredsjednika koji su se postavili izvan svakog okvira odgovornog ponašanja. Hvala. Hvala kolega. Sljedeći za raspravu Božidar Kalmeta, izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo na tragu ovoga što je govorio i kolega Stier, dakle neupitno je da je ovo, ovaj prijedlog zakona vrlo važan i neophodan i da ga treba donijeti i da ga treba donijeti čim prije jer to je zakon u stari za buduće strukture, za članstvo. Do sad nismo imali zakon, imali smo jednu odluku o imenovanju struktura za pretpristupne fondove činjenica je da se strukture moraju pripremiti za kandidaciju kako bi spremni dočekali evo za godinu dana i punopravno članstvo u Europskoj uniji, kada ćemo i povući prvu tranšu sredstava namijenjenih Hrvatskoj. Međutim, suglasan sa onima koji su govorili o tome da bez obzira na to da je ovaj prijedlog zakona trebao ići u dva čitanja jer argumentacija koju smo čuli da je ugroženo pravilo N plus 3 jednostavno ne stoji jer ćemo mi prvu trasu dogodine povući neovisno o tome. Prema tome, moglo se evo u dva čitanja opet ne predugo i ovaj zakon donijeti jer kažem vrlo je važan i bitan iz onih razloga koje sam prije govorio. Ovim zakonom kao što je rečeno, da ne ponavljam, utvrđuje se doista jedan strateški institucionalni okvir za korištenje strukturnih i kohezijskih fondova i svi želimo doista učinkovit institucionalni okvir jer, kao što je rekla i kolegica Dalić, ovo je jedan investicijski potencijal koji će biti najvažniji za Hrvatsku u jednom budućem razdoblju i tu doista moramo biti potpuno pripremni. Međutim, nekoliko primjedbi na ovaj zakon. Prvo ono što je već kazano, ali evo ponovit ću, za ova … /Govornik se ne razumije./… tijela razine 1. i razinu 2. koja ostvari ovjerava istinitost troškova navodi se da je, dakle navodi se široko. Navodi se da je to nacionalno ili javno tijelo, a s obzirom na veliki značaj ovih tijela i s obzirom na sve ono što piše u zakonu što će sva ta tijela raditi mislim da je bitno znati doista koja su to tijela i koje su to institucije na koju će se spustiti ovlast ovjeravanja. Mislim da bi to trebalo u ovom zakonu precizno definirati jer ako se ne definira precizno onda ostaje jedan prostor za kalkulacije, da ne kažem špekulacije, na koje ćemo odgovor dobiti tek kada Vlada uredbom to jasno definira. Postoji opasnost da se ta ovlaštenja za verifikaciju, ne vjerujem da će se to dogoditi, ali evo s obzirom da ne piše jasno i precizno, da se ta ovlaštenja za aplikaciju prenesu na tijelu ne znam koja nemaju dovoljnu stručnost, to bi bila katastrofa. Ja mislim da to moraju biti državna tijela i nadam se da će to i biti državna tijela. I nadalje, zakonom nisu definirane odgovornosti pojedinih tijela jer je samo lista poslova koje će svako tijelo obavljati, mislim da je i to trebalo jasnije jasnije definirati kako bi znali točno što će pojedina tijela, odnosno koju odgovornost će imati pojedina tijela, a listu poslova znamo. I nisu uopće definirani odnosi između pojedinih tijela sustava tako da je pitanje kakvi će oni biti i čime će eventualno biti regulirani. u konačnici dakle, ne dovodeći uopće u pitanje potrebu donošenja ovog zakona, a i hitnost donošenja ovog zakona ali svejedno se moglo ići kažem u dva čitanja, šteta što ovaj prijedlog podsjeća više na nekakav ne znam znam kako bi nazvao, možda priručnik, a ne jedan vrlo važan zakon o kojemu itekako ovisi i u ovom investicijskom dijelu pa i šire i budućnost Hrvatske. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepa. Zastupnica Ana Lovrin želi replicirati. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo. Ma da kolega Kalmeta dobro ste rekli i to je točno da je nužno donijeti ovakav zakon da bi se uspostavio institucionalni okvir za korištenje fondova EU i spomenuli ste da postoji jedna odluka Vlade iz 2010. godine također koja ustrojava institucionalni okvir. Ali ja bih rekla da ta odluka ima više oblik zakona i preciznija je nego ovaj zakon koji je ovdje pred nama o kojem govorimo. Dakle, tom Odlukom iz 2010. godine su točno utvrđene institucije, rečeno je koje državno tijelo će biti nositelj kojih kojih poslova i ja bih se složila da možda nisu dovoljno detaljno utvrđene te institucije i cijeli institucionalni okvir, ali onda bi bilo dobro da je predlagatelj možda uzeo tu odluku pa ju još malo precizirao i dopunio. Bilo bi bolje nego ovaj tekst zakona. Naime, on ne odgovara, tekst niti onome što je u prvom članku rečeno. A to je da se ovim zakonom ustrojava institucionalni okvir. Ne ustrojava se jer se ne kaže koje su to institucije. Reći samo da je koordinacijsko tijelo nacionalno tijelo ili reći da je upravljačko tijelo nacionalno upravljačko tijelo, a da se pri tome ne govori ništa o tome koje je to konkretno tijelo, koji je njegov sastav ako već ne postoji neko koje će se imenovati nije rečeno. Nije rečeno ništa. Kaže da govori o odgovornosti međutim u ovom cijelom tekstu zakona nema nitijedne jedine riječi odgovornosti, ima pobrojavanje poslova do najsitnijih detalja o tome tko unosi u kompjuter neki podatak ili u kojoj aplikaciji ga unosi. Mislim ovo je zaista neuobičajeno, ne znam neprimjereno zakonskom tekstu jednako kao i ove kratice koje se rabe osim toga još možda to nismo niti primijetili ali ovo sve odnosi se na samo 4 operativna programa i zakona, a sve drugo nije u ovom zakonu nego će se dogovarati sa zemljama partnerima. Hvala. Pozivam sada potpredsjednika Vlade i ministra regionalnog razvoja i fondova EU gospodina Branka Grčića da da zaključnu riječ. Poštovane zastupnice i zastupnici zahvaljujem, pozdravljam vas naravno, i zahvaljujem na ovoj konstruktivnoj raspravi. Ovo je dobra prilika da i u ovoj zaključnoj riječi se osvrnem na ove vaše primjedbe. Naime, stvar je vrlo jasna. Mislim da je tu gospodin Stier bio najbliži ocjeni u onom naravno prvom dijelu svoga govora, drugi dio neću komentirati. Dakle, u prvom dijelu svoga govora je bio jako precizan i definirao što se to događa u vezi ovog zakona, koje su to naše obveze, što smo s ovim zakonom postigli i što još predstoji napraviti. Ja vas moram obavijestiti da smo mi u pripremi imali gotovu uredbu, dakle više od ove odluke koju ste vi prije godinu i pol ili dvije donijeli, dakle uredbu koja sve ovo što ste vi danas govorili je vrlo precizno i uredno definirala. Dakle, ne samo obveze tijela u provedbi nego i tko je to unutar strukture ove države tko provodi takve funkcije. I onda je Ured za zakonodavstvo dao primjedbu da ta uredba se mora bazirati na nekom generičkom zakonu zbog čega smo mi tu uredbu podijelili praktički u dva teksta da bi zadovoljili eto i te formalne uvjete koji su se od nas tražili. I na taj način mjesec dana odgodili donošenje vrlo važne odluke o uspostavi institucija koje će se baviti menadžiranjem i provedbom i apsorpcijom strukturnih fondova. Al evo želimo poštivati zakon, želimo poštivati nekakva pravila koja su uspostavljena i nismo htjeli lomiti preko koljena. Prema tome, želim isto tako uz to reći da sve te primjedbe koje ste dali, i stoje i ne stoje. Jer kažem, evo kad biste vidjeli taj drugi dio koji slijedi iza ovoga, a to je uredba koja će regulirati ova pitanja, će zapravo bit sve jasno. Znat će se tko je upravljačko tijelo, ko je koordinacijsko tijelo, ko je implementacijsko tijelo, na razini 1, na razini 2. I možda to i nije tako loše, možda jer ćemo na taj način uspostaviti jedan fleksibilniji sustav. Da eventualno kod bilo kakve institucionalne promjene u strukturi funkcioniranja Vlade nećemo opet morati mijenjati Zakon o institucionalnim strukturama za korištenje strukturnih fondova. I eto, bar nešto ćemo za budućnost na taj način uštedit vremena. Međutim, ja želim se još i osvrnut na ove suštinske stvari, ovo više pridajem formalnostima, međutim ono što je gospodin zastupnik govorio su ključne za mene stvari, a to je kako uzeti novac iz EU fondova. I ja vam moram to još jednom ponoviti, reći kad je ova Vlada stupila na snagu na početku ove godine, zatekli smo izvješće koje je kazivalo da je krajem 2011. godine ukupna apsorpcija IPA fondova u svim komponentama bila 37% ugovorenih alokacija, ugovorenih. Da je prošla godina bila jedna od vrlo loših, u smislu the commitmenta, dakle opoziva sredstava koji je iznosio ni manje ni više nego 40 milijuna eura, Dakle, zaista jedno vrlo teško stanje koje smo zatekli i samim osnivanjem ovog ministarstva ili bolje rečeno preuzimanjem funkcije koordinacije i dodavanja ono u imenu EU fondova smo zapravo se opredijelili da na taj način damo jednu dodatnu institucionalnu snagu cijelom procesu. I drugi dio tog cijelog zahvata je bila uspostava koordinacije na razini Vlade, dakle na razini ministara za tjedno, naglašavam tjedno praćenje svih događanja u sustavu apsorpcije EU fondova. To dakle sada funkcionira, ja bih rekao da funkcionira jako dobro. Pored tih koordinacija mi tjedno barem 2 sastanka imamo sa operativnim strukturama koje preispitujemo u 2 segmenta, 2 segmenta. Jedan segment je administrativni kapacitet i broj ljudi u sustavu koji su spremni i sposobni pripremat projekte, provodit procedure i raditi na apsorpciji fondova. I drugi ključni aspekt koji je svaki put na dnevnom redu, je stupanj pripremljenosti projekata. I tu moramo vrlo iskreno reći, najveći problem Hrvatske, ne prije 6 mjeseci, nego i danas jeste stupanj stupanj pripremljenosti projekata. Podsjetit ću vas, a to gospoda koja su sudjelovala i u pregovorima s Europskom unijom znaju, i dan danas imamo mjerila u monetoring s Europskom unijom u poglavlju 23. regionalne politike, a to je upravo ova dva aspekta, jačanje administrativnih kapaciteta za apsorpciju i priprema projektnog plajplaja, dakle jednog zalihe projekata koja bi na principu nekakvog overbookinga, dakle pripremljenosti barem 50% više projekata nego što to treba u odnosnu na novac koji u datom trenutku je na raspolaganju. Na taj način osigurati da sutra kad krene ova ofenziva, ova eksplozija, ja bih rekao u prijelazu od IPA fondova prema strukturnim fondovima, da budemo apsolutno pripremni za to. I to je to na čemu mi radimo, u 2 mjeseca smo imali 3 sastanka sa gospodinom Hannom, povjerenikom za regionalnu politiku koji nam daje izuzetno veliku potporu, ja to moram ovdje javno reći, izuzetno veliku potporu i poticaj. Prije mjesec i pol dana u posjetu Hrvatskoj dao nam je i zadatak, da mu pripremimo popis svih projekata u svim operativnim strukturama koji su indicirani kao potencijalni projekti u apsorpciji EU fondova. U ovih mjesec i pol dana i to smo napravili i sad kad smo bili u Osijeku i Vukovaru smo uručili gospodinu Hannu, bio je izuzetno zadovoljan s tim. Nažalost ti svi projekti nisu pripremljeni. Neki su pripremljeni, neki su na 70%, neki su na 50% itd. a neki su potpuno nepripremljeni, ali je indicirana lista projekata na kojima radimo i na kojim će radit sve operativne strukture u ovoj državi. To je to što radimo, idući tjedan ide na Vladu Prijedlog o zapošljavanju, čini mi se, brojkom i slovom 185 novih ljudi u sustavu, u svim operativnim strukturama. Naglasak je s obzirom na tvrdo budžetsko ograničenje, na preraspodjelu ljudi u sustavu. Prema EU strukturama, a ne samo zapošljavanje novih, ali ja vam moram isto tako reći da će biti zapošljavanja i novih, mladih, visokoobrazovanih ljudi, ljudi koji su spremni raditi 12 sati dnevno, to je takav posao, koji znaju jezike, koji su spremni učit, usavršavat se, to trebamo. Iskoristit ćemo naravno uz tih 185 i mogućnosti koje pruža novi zakon o zapošljavanju mladih visokoobrazovanih ljudi u onoj nekakvoj vrsti pripravničkog staža, godišnjeg da bismo testirali te ljude i jedan dio njih u drugoj fazi zadržali, kada budemo u mogućnosti širiti strukturu za apsorpciju strukturnih fondova. Znači sad još uvijek govorimo o IPA. Jer vidite i ta obveza popunjavanja kvote zaposlenih u strukturama kasni još od stare Vlade, dakle kasni i to smo morali pod hitno, dakle riječ je o ljudima koji će upotpuniti IPA strukture. Za strukturne fondove trebat će nam još ljudi. vrlo aktivno radimo, a kao dokaz tome mogu vam reći da ćemo ove dane, ove dane, znači vjerojatno i idući tjedan ili onaj iza, i službeno objaviti rezultate ovih zadnjih 6 mjeseci. već sada vas mogu obavijestiti da rezultat nije nimalo loš, bolje rečeno, od onih 37% smo dobro napredovali, ali s obzirom da nema po svim komponentama precizne rezultate, ne bi htio se istrčavati, ali je ozbiljan napredak napravljen. Molim? Pa ja ništa, ja nisam to osporio. Dakle, nešto smo naslijedili, nešto smo ubrzali, nešto smo potaknuli ali ono što je važno uspostavljen je jedan snažni kontinuitet, jedna snažna koordinacija i ja isto tako evo to nisam možda javno nikad rekao ali ja ću vjerojatno već početkom našeg punopravnog članstva u EU a možda i ranije možda već početkom 2013.godine zatražiti da se ova vrsta tjednoga preispitivanja stanja u tom segmentu preseli kao posebna točka, kontinuirana točka na sjednicama Vlade. To je praksa Poljske, to je praksa nekih drugih zemalja koje jasno znaju što znače strukturni fondovi za razvoj zemlje. Istina je čini mi se da je gospodin Stier i da je to rekao ili netko drugi sada se ispričavam, istina je sljedeća, zadnji report EU o korištenju strukturnih fondova kaže EU u prosjeku u odnosu na isto razdoblje financijske perspektive 200.-2006. je za 15% slabija u apsorpciji EU fondova očigledno da je kriza i na to utjecala u cijeloj EU sa nekih 48% što je bilo u istom trenutku u toj perspektivi kao i u ovoj. Sada je negdje svega 33%. Znači i tamo su neke stvari stale, neke zemlje to bolje rade, neke lošije, međutim mi želimo biti iznad prosjeka EU. To nam je ključni cilj. Da li ćemo dostići Poljsku ja u ovom trenutku zaista bilo bi prehrabro govoriti, ali naši imperativ jeste ojačati sustav i zaista pripremi se za one novce koji će biti vrlo, vrlo, vrlo signifikantni u trenutku kada postanemo punopravna članica. Evo, tu naravno očekujem i vašu potporu. Ono što cijelo vrijeme kada hodam po Hrvatskoj govorim i na lokalnoj i na županijskoj razini, molim vas pokrenite i vlastite kapacitete, ima sjajnih primjera u Hrvatskoj na lokalnoj razini. Radite, pripremajte projekte. Bio sam i u Zadru neki dan, bio sam i u Osijeku, u Varaždinu, u Čakovcu sve su to tamo mladi ljudi po agencijama koje već imaju bogato iskustvo i u koje polažemo velike nade. No, ono što je isto tako važno čini mi se da ste vi spomenuli i privatne konzultantske kapacitete. Dakle tu se sada otvara jedno posebno tržište, posebna niša za razvoj jednog novog tržišta konzultantskih usluga koja će privatnim subjektima, udrugama, poduzećima, obiteljskim gospodarstvima i drugim pomagati u pripremi projekta. To je ono što nam u ovom trenutku fali, zato smo i na izradi jedno mrežnog akcijskog plana za jačanje informiranja i edukacije i to je danas ovdje spomenuto. Dakle hrvatski ljudi moraju znati što su to EU fondovi, koje mogućnosti postoje i u tom smislu razumjeti cijeli taj proces. I još možda jedan vrlo važan podatak koji isto potvrđuje jednu tezu koja je danas ovdje iznijeta, trenutno u EU, EU fondovi supstituiraju od 25 do čak u nekim zemljama 68%, to je prema podacima iz ove zadnje perspektive do 68% svih javnih ulaganja. Možete misliti koje je značenje onda strukturnih fondova. I ako to znamo i ako smo toga svjesni, a ova Vlada jeste svjesna učinit ćemo sve da domaće novce kojih nema i koji su izuzetno skupi i gdje se zbog investicija javnih moramo zaduživati da ih supstituiramo sa besplatnim i bespovratnim novcima iz strukturnih fondova. To je naša strategija, to je naš cilj i da dođemo barem na tih 60-ak posto supstitucije svih javnih investicija. Prije ove krize one su bile od 15 do 20 milijardi kuna godišnje. Ovih 8,5 milijardi potencijalne alokacije strukturnih fondova godišnje taman je tu negdje na razini 50 do 60% ukupnih javnih investicija. Prema tome, mi smo sasvim svjesni značenja tog novca. Učinit ćemo sve, no kažem, evo treba zaista jedan veliki napor na svim razinama u smislu posebno pripreme projekata. A projekti posebno oni koji su skuplji i koji su veći koji zahtijevaju po 2,5 do 3 godine pripreme recimo u vodama, u željeznicama itd. moraju se već danas ili davno prije su se trebali početi pripremati da bi crpili ova sredstava iz prvih novaca u drugoj polovici 2013. Oprostite što sam bio malo dulji ali mislim da je ovo važno i da je ovo način na koji tu priču u informativnom smislu moramo širiti diljem Hrvatske. Hvala lijepo. hvala lijepo. Poštovani gospodin potpredsjednik je spomenuo decommitment i kazao da je decommitment nastao zbog neprimjerenog, neadekvatnog i lošeg upravljanja sredstvima. gospodin potpredsjednik isto tako zna da je najveći dio toga decommitmenta posljedica ušteda koje su nastale u 2008.godini zbog nižih cijena postignutih na javnim natječajima a koja se po pravilima već koja se primjenjuju nisu mogla rasporediti u druge svrhe. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Rasprava o tekstu zakona je završena, glasat ćemo kada se steknu uvjeti.